Päiväjärjestyksen 3. asiana on pääministerin valinta. Tasavallan presidentti on 19.6.2023 päivätyllä kirjelmällään kuultuaan eduskunnan puhemiestä ilmoittanut, että perustuslain 61 §:n 2 momentissa tarkoitettu pääministeriehdokas on puolueen puheenjohtaja, kansanedustaja, valtiotieteiden maisteri Petteri Orpo. Kirjelmä on saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille. Työjärjestyksen 65 §:n 1 momentin mukaan asia on pantava pöydälle johonkin seuraavaan täysistuntoon. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia pannaan pöydälle tänään pidettävään toiseen täysistuntoon.